obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Tomislav Ivić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Pred vama je Zakon o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske čijim prijedlogom se predlaže radi zaštite digniteta Domovinskog rata za sudjelovanje i drugi doprinos u Domovinskom ratu da se i priznanja mogu dodjeljivati sukladno tom zakonu i po postupku koji se s tim zakonom propisuje. Od odredaba ovog prijedloga zakona bila bi izuzeta odličja i priznanja koja dodjeljuje Predsjednik Republike i Hrvatski sabor. Za provedbu ovog zakona u državnom proračunu nije potrebno osigurati dodatna sredstva. Hvala lijepo. Izvjestitelji odbora? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HSP-a, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče. A pokojni Mladen Delić bi rekao da vidi ovaj zakon "ljudi moji je li to moguće". Ja ne znam jeste vi ovaj zakon pročitali, po nama u klubu Hrvatske stranke prava to bi isto bilo red veličine kad bi švedski parlament donio zakon kojim će ukinuti pravo dodjeljivanja Nobelove nagrade. Znate na što se ovdje ide? Ide se zabranjivati udrugama iz Domovinskog rata, konkretno to je riječ o Udruzi branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata djelatnika "Podravke" koji dodjeljuju priznanje, znači ne odlikovanje i priznanje sukladno Zakonu o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske nego kao udruga iz Domovinskog rata, nevladina udruga. Znači oni dodjeljuju priznanje "Junak Domovinskog rata". Do sad su oni dodijelili takva četiri priznanja i to je dodijeljeno na način da su uglednici iz HDZ-a uručivali ta priznanja i odlikovanja. Znači dodijeljena su recimo konkretno potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor je uručila priznanje Kati Šoljić koja je izgubila četiri sina, te Kati Zadro za pokojnog hrvatskog generala, general-bojnika Blagu Zadru. u to doba potpredsjednik Vlade, uručio je ovo priznanje Ankici Tuđman za dr.Franju Tuđmana dok je ministar zdravstva dr. Neven Ljubičić priznanje uručio ratnoj bolnici Vukovar na čelu sa dr. Vesnom Bosanac i dr. Jurajom Njavrom i još je dodijeljeno priznanje junaka Domovinskoga rata našem generalu, bojniku Anti Gotovini koji se danas nalazi u tamnici u Haagu i to još nije uručeno zbog toga što je obitelj rekla kad se general Gotovina bude moguće da će se onda uručiti. I zbog čega je sad ovo došlo? Došlo je zbog toga što je ova udruga na inicijativu i drugih udruga iz Domovinskog rata odlučila se ovo priznanje junaka Domovinskoga rata dodijeliti i generalu, bojniku Branimiru Glavašu automatski smo dobili reakciju iz Vlade kojim se znači kaže: "Zbog zaštite digniteta Domovinskoga rata za sudjelovanje ili drugi doprinos u Domovinskom ratu mogu se dodjeljivati samo odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske utvrđeno ovim Zakonom i po postupku koje je njime propisano." A udruge i nisu dodjeljivale državna priznanja i odlikovanja, udruga je ova u konkretnom slučaju dodjeljivala svoje priznanje, nevladine udruge svagdje u svijetu imaju pravo dodjeljivati svoja priznanja, znači to nisu državna odličja, to nisu državna odlikovanja, to nisu državna priznanja. To je priznanje udruge iz Domovinskoga rata i zbog toga je nama neshvatljivo i nema valjanoga obrazloženja niti ga vi to možete obraniti gospodine državni tajniče da sad mi zakonodavno idemo uređivati da udruge to više ne smiju dodjeljivati, znači one u svom priznanju koje dodjeljuje ne može se uopće stajati ovaj zbog zaštite Domovinskog rata i svega ostalog. I s jedne strane govorimo o tome kako se zalažemo za demokratska rješenja, kako se zalažemo da naše pravne stečevine budu sa pravnim stečevinama Europske unije, a s druge strane idemo ovakvim propisima koje su primjerenije recimo Staljinu ili drugim režimima za koje znamo kako su završili. Znači neshvatljivo je da se ide na jednu takvu situaciju. To bi isto bila recimo situacija predsjednik Vlade je prema anketi određenog broja novinara dobio priznanje da je političar godine i sad recimo da je varijanta da klub SDP-a ili neki drugi klub predloži da se i ovaj Zakon, amandman da se ne može ni takvo priznanje dodjeljivati. Znači to je taj red veličine. Znači to je ovo totalno neshvatljivo i nepojmljivo zbog čega se ide u ovakve zakonske izmjene, s tim više, evo ovdje imam pismo udruge branitelja invalida i udovica Domovinskog rata djelatnika "Podravke" da je njima u Vladi obećano da će ta njihova inicijativa znači dodjele priznanja junaka Domovinskog rata biti pretočena u zakon i oni kažu ako bi tako bilo mi onda ćemo odustati od svoje inicijative dodjeljivati, ali očito da su ih izvarali. U Vladi jel u ovome zakonskom tekstu koji je nama ponuđen po hitnom postupku o tome nema ni riječi. Ne znam kud to vodi, kud to vodi, zašto to radi Vlada? Zbog činjenice eto što je to dato vjerojatno Branimiru Glavašu. Ništa drugo nema valjanog nekog drugog obrazloženja nego zbog toga eto što je ova udruga odlučila da će dati priznanje "junak Domovinskog rata" Branimiru Glavašu i onda je Vlada odmah automatski Nepojmljivo i ne znam predlažem da odmah povučete ovaj zakonski tekst i da se ne miješate u rad nevladinih udruga jer nevladine udruge ne mogu nikad ni u jednoj zemlji …/Govornik se ne razumije./… državna priznanja niti mogu dodjeljivati državna odlikovanja, pa prema tome ne znam zašto to radite. Hvala lijepo. točno. Jednostavno ako računate da u ovoj državi ima 30 tisuća udruga pa zamislite kad bi svaka od tih udruga donosila nekakvo odlikovanje, priznanje, dakle nastala bi jedna šuma i stvarno, a što se tiče Domovinskog rata mislim da je ovaj Zakon upravo taj zakon koji donosi dostojanstvo Domovinskoga rata i dostojanstvo priznanja ljudima koji su bili u Domovinskom ratu. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ovaj Zakon, odnosno Prijedlog zakona apsolutno nema nikakve veze sa Branimirom Glavašem i slučajem Glavaša. Dapače, činjenica je da je u proteklih godinu ili nekoliko zadnjih godina prisutna čitava inflacija razno-raznih priznanja i odličja koja se dodjeljuju za sudjelovanje i doprinosu Domovinskom ratu po postojećem Zakonu o udrugama tri čovjeka osnuju udrugu i dijele kojekakva odličja i priznanja za sudjelovanje u Domovinskom ratu. Upravo suprotno Prijedlogom izmjena Zakona ovdje se želi napraviti jasno reda i za sudjelovanje u Domovinskom ratu, dakle za nešto što bi trebalo biti svetinja u ovoj državi predlaže se takvo jasno reguliranje zakonom tko to može i na koji način verificirati, odnosno dodijeliti. Hvala lijepo. ispravljam netočan navod državnog tajnika koji je rekao: "Udruge dijele državna odlikovanja i priznanja." Udruge dijele svoja odlikovanja i priznanja, a vi ovim Zakonom onemogućavate da oni to rade. To nigdje u svijetu nije pojmljivo. Hvala. Klub IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo. Vjerojatno je sa ovim besmislenim Prijedlogom zakona samo uvod u ono što nas očekuje u cirkus koji se zove proglašenje zaštićeno ekološko-ribolovne zone. Samo vi pozivajte Isusa i Boga, ali mene kao vjernika. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolega molim vas, kolega Pančić molim vas nemojte provocirati zastupnike,

Da li mogu se pozvati i na narodnu poslovicu da besposlen pop i jariće krsti? Vjerojatno mogu, jer uistinu ovaj Prijedlog zakona je besmislen. Ako je i imao namjeru da spriječi udruge u ovom slučaju iz Domovinskoga rata da daju različita priznanja, znači ne odlikovanja koja su propisana ovim zakonom već određena priznanja ovaj zakon ih i dalje u tome ne priječi. Pročitajmo još jednom članak 4. u ovome prijedlogu zakona o dopunama odnosno članak 4.a. "Zbog zaštite digniteta Domovinskog rata za sudjelovanje ili drugi doprinos u Domovinskom ratu mogu se dodjeljivati samo odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske utvrđena ovim zakonom i po postupku koji je njime propisan." A onda idemo dalje, članak 6. koji govori o svim ovim odlikovanjima. I niti jedno od tih odlikovanja, nijedna udruga bez obzira koliko broji članova, ili više takvo odlikovanje nikome nije dodijelila. I zbog toga ovim izmjenama zakona ništa se neće riješiti. Jedino se političkim pritiskom na pojedine udruge može utjecati da određena priznanja određenim ljudima više ne dodjeljuju ali to nema veze sa zakonom, to ima veze sa političkom praksom pojedinih stranaka odnosno izvršnom vlašću ili koga već sve ne. Ovdje smo već čuli da je od te udruge koja je sada u fokusu interesiranja, udruge branitelja, invalida djelatnika Podravke već dodijeljeno četiri priznanja pojedincima i gradovima. I to je bilo prilično dobro i popraćeno u medijima. A zašto? Pa vjerojatno i zato što su ta priznanja dodjeljivali dužnosnici aktualne vlasti. I u redu, to je njihovo pravo. Kako to da nama u SDP-u ne smeta da jedna udruga dodjeljuje priznanja čak i ljudima koji su bliski HDZ-u ili ako nisu članovi, ne znam sada. I to ih i dodjeljuju sami dužnosnici HDZ-a. Kako to da nama nije smetalo? Pa jednostavno zato što je to pravo svake udruge da to čini. Pa je onda mijenjamo i Zakon o udrugama koji kaže: "povećajmo broj osnivača". Ako je besmisleno da tri člana, tri građanina mogu osnovati udrugu što su nekakvi zapadni standardi i ja smatram da je to možda prenisko ali onda mijenjamo zakon a nemojmo mijenjati zakon još na neodgovarajući način zato što nam jedno priznanje u aktualnom trenutku ne odgovara. A ja ću to ponoviti sada bez obzira koliko se to nekome ne sviđa. Ovaj zakon odnosno ove izmjene zakona slijede zato što je priznanje dodijeljeno gospodinu našem kolegi Branimiru Glavašu. I odjednom sada oni koji su dodjeljivali ranije priznanja ove udruge drugim osobama sada kažu e udruge više neće dodjeljivati, sada je prevršena mjera. Pa kako to? Jučer je taj gospodin kolega Glavaš bio vizionar a danas se zbog njega mijenjaju zakoni. To je jednostavno nešto na što demokratska Hrvatska ne može pristati. Ne može. Jučer smo imali onaj famozni šećer. Imat ćemo opet taj još famozniji ZERP. I ova Vlada umjesto da se bavi zaštitom temeljnih hrvatskih nacionalnih interesa ona se bavi besmislicama. Evo, nadam se da nećemo previše izgubiti vremena više od sat na ovaj zakon i vjerujem da će ga na kraju predlagač i povući. Ima još jedan razlog, zašto to nije dobro. Zašto nije dobro na ovaj način se baviti Domovinskim ratom? A svi se kunemo u zaštitu digniteta Domovinskoga rata pa kažemo želimo štititi istinu o tome Domovinskome ratu. Ali na koji način taj dignitet i tu istinu štitimo? Pa isto onako kako je i Komunistička partija štitila istinu o drugom svjetskom ratu, želeći da bude jedini monopolita nad svim onim što se događalo u tome drugom svjetskom ratu. A onda vidimo da ono što je ona zastupala i što je propovijedala baš i nije bilo onako kako je bilo. Pustimo to povjesničarima. Kada se politika petlja u takve stvari na kraju to ne izađe na dobro. Isto tako i o Domovinskome ratu. Ne može jedna stranka biti jedini kako da to kažem, jedini tumač, vjerodostojni tumač onoga što je bilo u Domovinskome ratu i jedini tumač da li netko nekome može dati ovo ili ono priznanje. Ne govorim opet o državnim priznanjima i o državnim odličjima. Državu nitko nije priječio da priznanja kojima se posebno ističe herojstvo i junaštvo u radu dodjeljuje onim osobama koje su to i zavrijedile i to u ovome zakonu i piše. Međutim, problem je bio što su mnoga odličja ta i neka druga završila na ramenima ili grudima ljudi na kojima nisu trebala završiti. Pa onda imamo neke generale iz logistike koji rata nisu vidjeli a nositelji su najvećega broja odličja. Da li je to normalno? Pa vjerojatno nije. Ali kako to da to tadašnjoj vlasti nije smetalo pa da je zaustavila tu inflaciju odličja? Znači, ja smatram i dalje da udruge imaju pravo Ustavom, zakonom propisano da daju različita priznanja. u tom pogledu kada bi bilo drugačije onda bi mogao ovdje doći zakonski prijedlog da se zabranjuje udruzi ili ne znam kome novinara da proglasi premijera Sanadera političarem godine. Ali nama to ne smeta. Pa zašto bi to bilo problematično? Zašto neka udruga bez obzira imala pravo, bez obzira da li dobro procijenila ili nije dobro procijenila, ja smatram da nije dobro procijenila ali nema veze, ali pravo je udruge i različitih udruženja da proglašavaju i osobe godine. A sada vi meni kažite kada ste, vjerojatno ste iskusniji od mene u ovim stvarima pa mi recite zašto neka udruga iz Domovinskoga rata ne bi mogla odlikovati bilo koga od nas ovdje kolegu Bebića, kolegu Kovačevića, kolegu Crkvenca ili kolegu Glavaša za bilo što? Ili mene ili kolegu predsjednika Šeksa? Svejedno. Zbog toga ili kolegice Babić Petričević ili… dovodite, pozivate zastupnike da sudjeluju u raspravi pa se stvara vidite koja klima. Idemo lijepo, 'ajde. i da bi bilo najbolje da ga predlagatelj Vlada Republike Hrvatske povuče. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Pero Kovačević. kao što je komunistička partija štitila dostojanstvo Drugog svjetskog rata. Nažalost, to nije točno jel' tko je napao Drugi svjetski rat, partija ga je odma' zatvorila u tamnicu. A kod nas, tko napade Domovinski rat njega slave. Hvala. Za klub HDZ-a, predsjednik kluba poštovani zastupnik, potpredsjednik Luka Bebić. Izvolite! Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Ovo se zove politička inverzija što smo sad slušali maloprije. A motivirana je samo jednim ciljem a ja ga neću objašnjavati jer ga svak' zna. Dakle, proširiti ovu raspravu na nešto o čemu ona ne govori ili članke koji ne reguliraju pitanja o kojima je ovdje bilo nepotrebno riječ samo se želi stvari dovesti tobože do apsurda, a ustvari iskarikirati cijelu stvar. Ovdje se radi o dodjeli priznanja o sudjelovanju u Domovinskome ratu. Načelno je pitanje tko to može dodjeljivati? Tko to može dodjeljivati, da li to može udruge iz pojedinih poduzeća, ustanova i Pa bi onda to pretpostavljalo inflaciju takvih priznanja sa pretenzijom da se daju priznanja od državnog, šireg, nacionalnog značenja. Je li to načelno uredu? To ja pitam. Ako pretpostavimo da ima ne znam, koliko tisuća udruga, nek' ih ima još toliko. Nitko ne govori o tome da udruga su suvišne ili da ne trebaju. Međutim, one su ustrojene po svojim Statutima u okviru zakona. Ni jedna udruga ne može biti ako nije utemeljena na zakonu ma kako on široko stvari, zakon najšire to postavio što je uredu. Znači, ovdje se ne radi o nikakvim pokušaju da se riješi jedan slučaj, nego je to pitanje načela. Da li osim predsjednika Republike i po našim zakonima i Hrvatskog sabora može dodjeljivati takva odličja od šireg društvenog, državnog, nacionalnog značaja ili ne može? Hoćemo li to dozvoliti do sljedeće prilike kad se to nekomu ne bude svidjelo iz neko konkretnog razloga. Pa će se onda nastojati taj konkretni razlog izdići na razinu načela. Jer se radi o tome konkretnom čovjeku iz te i te stranke ili ćemo kao najviše predstavničko i zakonodavno tijelo u ovoj državi se držati nekih načela sličnih načela kao što postoji u drugim sličnim državama ili državama sa razvijenom demokracijom, što mi pretendiramo da to već i jesmo ili će da karikiram sto ili deset tisuća raznih priznanja koji će imati tako bombastični naslov da zapravo količina tih priznanja devalvira namjeru onoga tko dodjeljuje i komu se dodjeljuje. Ako to bude takvih na tisuće i tisuće onda gdje smo mi stigli. Ja dakle, ne želim ovdje raspravljati o bilo kojem konkretnom problemu, ja želim istaknuti da se po pozitivnim zakonima ovoga koji je donio ovaj Sabor mogu državna priznanja, odlikovanja i slično od šireg državnog značaja, a ovdje je pitanje Domovinski rat, ne bi trebalo svodit na odluku recimo troje ili četvero nekih ljudi u nekoj udruzi i onda to postane jedan primjer za druge i nastane takav jedan širok širok pokret da tako kažem oko dodjele odlikovanja pa će on dodijelit meni, ja njemu i tako dalje i to ćemo iskarikirat i dovest do jednog apsurda. Zbog toga mislim da je potrebno da se donese ovaj zakon kako bi postigli svrhu o kojoj sam govorio. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite! Gospodine predsjedniče, cijenjeni državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici! Ja mislim da se neću poslužiti političkom inverzijom, govorit ću o biti zakona. Malo ću govoriti drugačije od gospodina Kovačevića i Pančića ali se u cijelosti s njima slažem da je ovaj zakon suvišan, da je taj zakon besmislen i nerazumljiv. Što mi njime gospodo reguliramo? U obrazloženju mogu čitati i članak 4.a doslovce se kaže da važećim zakonom nije propisano da se zbog zaštite digniteta Domovinskog rata za sudjelovanje ili drugi doprinos u Domovinskom ratu mogu dodjeljivati samo odlikovanja i priznanja koja su utvrđena tim zakonom i po postupku koji je njime propisan. S obzirom na navedeno predloženom dopunom unutar temeljnih odredbi važećeg zakona to se izrijekom i propisuje s tim da bi od primjene bila izuzeta ona odlikovanja koja temeljem drugih propisa dodjeljuju i predsjednik Republike Hrvatske i jasno stoji Hrvatski sabor. Međutim što to sada konkretno znači? Znači na čemu je stavljen naglasak u ovom zakonskom tekstu? Naglasak je gospodo stavljen na dignitet Domovinskog rata. I sad si ja postavljam pitanje zar je u ovoj zemlji potrebno štititi dignitet Domovinskog rata? Od koga je potrebno štititi dignitet Domovinskog rata? Tko ga … /Govornik se Možda je potrebno ga štititi od nekih sudova. Kojih? Domaćih? Stranih? Kada se gospodo iskovala kovanica dignitet Domovinskog rata? Bilo je to u vrijeme nakon 1996. kada smo ovdje u ovome Domu usvojili Ustavni zakon u suradnji sa Haškim sudom i nakon što je taj isti sud u Hrvatsku uputio nekoliko zahtjeva za ekstradikcijom hrvatskih generala. Prije svega mislim na slučaj Blaškić. Potom su gospoda Pašalić i Miroslav Tuđman put Haaga ispratili iz Splita Kordića. Potom se dogodila «splitska riva», Norac, smjena generala od strane predsjednika jasna ispravna jasno Stipe Mesića. Danas se spominje slučaj Glavaš. U svim tim slučajevima pojedinci govore o potrebi zaštite digniteta Domovinskog rata a neki drugi govore o zaštiti pravne države. Sad ja ne znam koga bi se tu trebalo odlikovati, oni koji štite dignitet Domovinskog rata ili oni koji štite dignitet pravne države? Tu se treba isto tako odlučiti. No da ne bi ja sada remetio ovu harmoniju ovo je očigledno inicijativa s jedne strane Vlade kao što su o njoj govorili gospoda Kovačević i Pančić nakon što su te udruge dodijelili priznanje junak Domovinskog rata Gotovini, Glavašu, vjerojatno zbog njegova vizionarstva i tako dalje, Zadru, Tuđmanu i Vojnoj bolnici u Vukovaru. Ali u jednoj televizijskoj emisiji čuo sam i predsjednika Republike koji se isto tako na taj zakon osvrnuo «vis toga što je ta Udruga branitelja iz Podravke dodijelila nekim gradovima priznanje Grada heroja. Na primjer Zagrebu, ne znam, Osijeku, Rijeci i tako dalje. Ja se slažem i sa gospodinom Kovačevićem i sa gospodinom Pančićem da nije ovdje problem u tim udrugama. Problem je možda veći tko je tim udrugama davao ponekad možda i prenaglašen prostor. OK, ako žele na taj način oni sudjelovati u tom javnom ili političkom životu. Mislim na udruge neka budu, «vis avis» tih sloboda izražavanja ustavnih kategorija, ali zna se kao što kaže isto gospodin Bebić tko može dodjeljivati odlikovanja? To mogu prema našim zakonima samo državni, Hrvatski sabor. To može normalno predsjednik Republike. Tko primaju ta odlikovanja? Uglavnom vidimo primaju generali. Primaju ta priznanja neki načelnici, gradonačelnici i to bi uglavnom bilo to. Članak 3. poštovana gospodo doslovce Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske glasi, da: «Odlikovanja i priznanja dodjeljuju se hrvatskim i stranim državljanima i pravnim osobama, 1. za zasluge i doprinose u uspostavljanju, održavanju i promicanju samostalne, neovisne, suvremene Republike Hrvatske, 2. za zasluge i doprinose oživotvorenju Hrvatske državotvorne ideje za razvitak i izgradnju Republike Hrvatske te za doprinos na određenom području ili djelatnosti i 3. za iznimnu hrabrost i junački čin u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili posebnim okolnostima u miru». Tako glasi članak 3. ja zakonski tekst ili ta zakonska odredba je apsolutno jasna i postavlja se onda pitanje što bi uopće ovim Zakonom sada trebalo mijenjati. Čemu današnja intervencija u zakon kada znamo da ponašanje nekih pojedinaca nije da ne znači ništa ali nema neku «Bog zna kakvu» političku težinu. Govorim sada o o tim udrugama. Ako je to neki moralni čin, ako to njima čini zadovoljstvo neka im to ostane i to bi uglavnom bilo sve. Po mom sudu taj zakon apsolutno valja povući. Hrvatska s druge strane ima dovoljno odlikovanja i sve je u tim odlikovanjima jasno specificirano. Evo dovoljno je sada citirati član, članak članak 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske pa ćemo vidjeti da se odlikovanja Republike Hrvatske po važnosti eto određuju. Prvo , velered Kralja Tomislava s lentom i velikom Danicom. Drugo, velered Kraljice Jelene s lentom i Danicom. Treće, velered Kralja Petra Krešimira IV s lentom i Danicom. Četvrto, velered Kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom. Peto, red Kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom. Jasno, najprije idu kraljevi pa idu knezovi. Onda imamo 5. red Kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, red Kneza Branimira s ogrlicom, red Kneza Domagoja s ogrlicom, sedmo. Osmo, red Nikole Šubića Zrinskog. Onda dolaze banovi, jasno. Red bana Jelačića, red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, red Ante Starčevića, red Stjepana Radića, red Danice Hrvatske s likom Marka Marulića, Blaža Lorkovića, Ruđera Boškovića, Nikole Tesle, Franje Bućara, Katarine Zrinski, Antuna Radića. I onda imamo Red hrvatskog križa, Red hrvatskog trolista, Red hrvatskog pletera, spomenicu Domovinskog rata i spomenicu Domovinske zahvalnosti. Ja sam duboko uvjeren da je u definiranju tih velereda, redova, knezova, onda ne znam i tako dalje, sudjelovao predsjednik države. Iza toga on apsolutno stoji i isto tako sam duboko uvjeren da je obrazloženja barem u nekim fusnotama za svako od tih odlikovanja pisao osobno pokojni predsjednik Republike Hrvatske doktor Franjo Tuđman. Kako to da on određene kategorije o kojima danas raspravljamo nije zamijetio i nije uveo u to obrazloženje? Iz jednostavnog razloga što se tada na takav način u Republici Hrvatskoj nije ni razgovaralo. Znači u ovim objašnjenjima odlikovanjima sve je navedeno, ne znam recimo članak 8. velered kraljice Jelene s lentom i danicom i velered kralja Petra Krešimira IV. s lentom i danicom dodjeljuje se dostojanstvenicima itd. hrvatskim stranim predsjednicima parlamenata itd., Vlada. Treće, najvišim vojnim dužnosnicima oružanih snaga Republike Hrvatske za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije, vojne doktrine, zaslugu izgradnju Hrvatske vojske te za osobito uspjeh u vođenju i zapovijedanju postrojbama oružanih snaga Republike Hrvatske. Zar to treba nadopunjavati

13. red Nikole Šubića Zrinskog dodjeljuje se hrvatskom, stranom državljaninu za junački čin u ratu i izravnoj ratnoj opasnosti. Članak 14. red bana Jelačića dodjeljuje se dužnosnicima, časnicima, zapovjednicima, postrojbi oružanih snaga Republike Hrvatske za osobite vojne zasluge u njezinom ustrojstvu, razvitku za iznimno uspješno uspješno zapovijedanje njezinim postrojbama. Članak 15. red Petra Zrinskog i Frane Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima kao časni znak vječnog spomena itd. na poginulog i tome slično. I još jedanput ću reći, znači zašto godine '96., a rekoh da sam duboko uvjeren da je ovaj Zakon izravni Zakon koji je potekao od predsjednika države, znači zašto nismo spominjali dignitet Domovinskog rata jer to tada gospodo nije bio politički pojam. On je inskonstruiran za određene potrebe, a ja znam da njega nisu niti dovode u pitanje niti zastupnici ovog saziva Sabora, kao što nisu ni onoga prošlog, kao što nisu ni onih pretprošlog. Dignitet Domovinskog rata ne dovodi u pitanje niti ova Vlada, niti bivša, niti pretprošle kao što dignitet Domovinskog rata ne dovodi u pitanje ni sadašnji predsjednik ili bivši predsjednik, a oni koji progovore jasno o nekim stvarima koji bi najradije zaboravili ala Pakračka Poljana, Zec, Paulin, Dvor itd. po mom sudu također ne štete dignitetu Domovinskog rata. Za kraj kao što su i moji prethodnici rekli mislim da je Zakon suvišan i da se eto ne trebamo služiti jednom dnevno-političkom retorikom bez cilja i sadržaja. Hvala. Klub HNS-a, poštovani zastupnik Željko Kurtov. Izvolite.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 ne budu dnevno-politička manipulacija ja ne znam kako može netko generala i visokog časnika obradovati odlikovanje neke udruge. Ako taj časnik ima odlikovanje Republike Hrvatske i predsjednika države pokojnog pa ja mislim da je to sramota za njega, da smo došli do točke da ako ovaj Zakon pokušava regulirati to, a ja se nadam da je to to da se zaštiti od devastacije raznih odlikovanja i priznanja da bi ona služila stvarno svojoj svrsi da časni ljudi i pošteni ljudi to dobiju i na jedan nivo da se to digne, da to bude stvarno na čast tim ljudima što ih dobijaju. Ako će svaka udruga moći davati odlikovanja može u krugu svog članstva, ali udruga da daje odlikovanja priznatim ljudima, gradovima, pa mislim da je to sramotno i ako ovaj Zakon to pokušava regulirati onda ima podršku HNS-a i mene osobno i mi ćemo ga podržati. Dodjelu priznanja daju općine, gradovi, županije, znamo tko, a isto tako udruge mogu sudjelovati u u davanju odlikovanja na način da daju prijedloge i budu jedni od inicijatora koji će tražiti da se neka osoba, grad, općina, ne znam što Svi mogu sudjelovati u odlikovanjima, postoji regulativa koja se mora poštivati i mislim da ona treba biti samo još stroža, a ne da se ide na sramotnu širinu tako da u ovoj državi ništa više nije vrijedno, da ništa ne može ostati vrijedno nego sve moramo devastirati i uništiti. Ja vam kažem da to ne služi nam na čast i svi oni koji pokušavaju

Poštovani gospodine predsjedniče. Ispravljam netočan navod uvaženog kolege, kaže: "Udruge dodjeljuju odlikovanja." Pa ne dodjeljuju udruge odlikovanja. Državna odlikovanja mogu dodjeljivati, može samo predsjednik države, a udruge dodjeljuju priznanja kao i sve druge nevladine udruge prema Zakonu o udrugama, prema tome nemojmo miješati kruške i jabuke. **Letica, Slaven (Nezavisni)** Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče. Ja smatram da je nakana predlagača Zakona bila vrlo plemenita i da je imala čvrsto uporište u tegobama koja nas okružuju kad je u pitanju inflacija različitih priznanja i odlikovanja vezanih za Domovinski rat. Praktički u jednom danu pokojni predsjednik Tuđman je imenovao 30 ili 35 generala od kojih nitko od njih ne bi znao napuniti pištolj ili uzi, to su bili bivši obavještajci, udbaši, državni činovnici, zatim je u različitim razdobljima Hrvatska država dala otprilike 470 tisuća različitih odlikovanja i priznanja, ima inflacija branitelja i ja ljudski razumijem kad gospodin Kurtov koji je bio pravi hrvatski ratnik daje bjanko podršku ovome Zakonu, međutim ja tu podršku ne mogu dati. Već sam javno kazao zbog čega smatram da ovaj Zakon bi trebala Vlada povući iz procedure. Naime, to je jedan od onih zakona koji vrijeđa zdravi razum ovog Visokoga doma, a to je zadnja točka obrane digniteta ovog Visokoga Sabora. Vi možete donijeti zakon kojim zabranjujete rijeci Savi da teče od Zagreba prema Beogradu i prisiliti je da teče prema Europskoj uniji. Malo je vjerojatno da će se taj zakon realizirati u stvarnosti. Prema tome, o čemu se tu radi? Prije svega sintagma, obrana digniteta Domovinskog rata je jedna nakaradna konstatacija. Uzoriti kardinal Bozanić je govorio u jednoj predivnoj homiliji u Vukovaru o ratu kao zlu. Zlo ne može imati dignitet. Mi moramo braniti dignitet ratnika i braniti uspomenu na jedan pobjednički rat. Kako to možemo činiti? Možemo činiti tako, ako naučimo napamet poznati Periklov govor na grobu palim ratnicima. Mi dignitet ratnika i uspomenu na njihovo junaštvo možemo braniti tako ako gradimo državu i društvo koje će odražavati, zrcaliti njihove ideale, njihove poticaje u odlasku u rat. Periklo se obraća na grobu majkama, rođacima, sinovima i očevima palih ratnika i 2/3 toga govora posvećuje veličanju Atene. Govori kako je to zemlja slobode, blagostanja, zemlja u kojoj nema napada na zdravi razum i tek nakon toga kaže da je bilo vrijedno i da je bilo čast umrijeti za takvu domovinu. U tom smislu dignitet dignitet ratnika možemo braniti na svaki drugi način ali ne ovim zakonom. Ja sam javno apelirao na predsjednika Vlade da povuče zakon. Nažalost on često mijenja mobitele, pa ga ne mogu više dobiti. Zadnji koji sam imao opet je promijenio. Znači, trebalo bi povući ovaj zakon. Predsjednik Sabora./… Zbog toga što je on, naprosto ga je nemoguće realizirati. Po postojećem zakonu vidite ja pošto sam na čelu jedne male udruge zove se Neovisni zastupnik, ima nas svega pet u toj udruzi, po postojećem zakonu imamo pravo poticaja za dodjelu najvećih državnih odlikovanja. Osobno ću vrlo skoro, možda sutra, prek'sutra u ime te udruge podnijeti jedan poticaj predsjedniku Republike da dodjeli najviše državno odličje ovdje nazočnom Damiru Kajinu. Dvije su mogućnosti. Predložit ću ili velered Petra Krešimira IV sa danicom ili u najmanju red bana Jelačića. To imam pravo dodijeliti izravno. Zbog čega ću to napraviti? Zbog toga što je on u jednom posebnom svjedočenju koje će biti objavljeno u mojoj knjizi "Let iznad kukavičjeg gnijezda" svjedočio tome, kako je on spasio jedan hektar svete hrvatske zemlje. Radi se o onom malom hektru oko zemlje Joška Jorasa koja je bivša Vlada na čelu sa čovjekom koji se uvijek naljuti kada ja diskutiram htjela pokloniti Slovencima. Zadnjeg trenutka Damir Kajin i Dino Debeljuh, svjedoče, otišli su u Ured premijera Račana i molili ga i prijetili da to neda Slovencima. Zbog toga ja smatram da ću dobiti podršku predsjednika Republike Stipe Mesića da se ovdje nazočnom Damiru Kajinu dodijeli to najveće državno odličje. U tom smislu, gospodine državni tajniče znate, vrlo teško je danas kazati kako je danas moguće zaustaviti tu inflaciju različitih priznanja vezanih za sve i sva. Vidite, u Hrvatskoj svako toliko probije se vijest da je neki novinar dobio najveće priznanje ne znam, "National indogment", demokratski ili "Freedom of press" ili neke međunarodne udruge itd. ja sam godinama u "Globusu" organizirao izbor za osobu godine. Jedne godine je na prvom mjestu je bio Goran Ivanišević, dva puta Franjo Kuharić, nekoliko puta pokojni diktator Franjo Tuđman. Nije u to doba ni kad se probio nitko iz recimo, meni je bilo drago i naš predsjednik neke godine je bio. Prema tome, vi ste imali jučer jednu situaciju da naš predsjednik Vlade se veseli da dobije i tako smiješno odličje kao što je političar godine izabran od jedne skupine anonimnih ljudi, ne zna se ni koliki je broj. Prema tome, ako hoćete biti dosljedni, povucite ovo iz saborske procedure, ja vas evo, i osobno molim jer je to napad na zdravi razum. To nije moguće realizirati u praksi. Ovoga časa ima u Hrvatskoj preko 28 tisuća udruga. Tko će meni sutra zabraniti da osnujem u ime Udruge neovisni predsjednik Legiju hrvatske časti i da je dodijelim Luki Bebiću. Možda ću to i učiniti. Hvala vam lijepo, a vas molim il' da mi date broj mobitela premijera da ga nazovem, mislim da ću mu uspjeti objasniti. Ili vi to poručite. Nema smisla da maltretirate nas u ovom Visokom domu sa apsurdnim prijedlozima. Hvala vam lijepo. Ispravak netočnog navoda, poštovani potpredsjednik Mato Arlović. Nažalost, niste u pravu kad ste rekli da vi kao grupa Nezavisnih zastupnika ili udruga, možete dati prijedlog za poticaj za odlikovanje. Imamo najveći apsurd. Hrvatski zastupnik može predložit zakon. Može 1/5 zastupnika predložiti promjenu Ustava ali ne mogu predložiti i dati poticaj za odlikovanje i priznanje nego to samo može Hrvatski sabor, Vlada i sve ostalo. I umjesto da taj dio izmijenimo zakona i osiguramo, vratimo ustavna prava hrvatskim zastupnicima, mi predlažemo ove izmjene i dopune zakona po kojim ustavno, protuustavno ograničavamo pravo udruga da daju svoja priznanja.

Hrvatske stranke prava zahtijevam od Vlade da stvarno povuče ovaj stupidni zakonski prijedlog i da ne dopusti ovakav oblik nasilja nad razvojem demokracije u Hrvatskoj i u biti zbog činjenice što je Udruga branitelja i invalida i udovica Domovinskog rata djelatnika "Podravke" odlučila dodijeliti priznanje "Junak Domovinskog rata" gospodinu Branimiru Glavašu da odmah se ide sa ovakvim zakonskim prijedlogom. Vi govorite o nečemu što je u svijetu nezamislivo. Ja ne znam ni jedne države gdje postoji ova situacija da će se udrugama braniti dodjeljivanje priznanja. Znači, oni udruge ne mogu nit' su bilo kad dodjeljivale igdje u svijetu državno odlikovanje, državno priznanje. Jer ono se ne dodjeljuje prema njihovim propisima nego se dodjeljuje prema zakonima. A također s druge strane gledajte taj jedan nonsens. HDZ osniva savjet za promicanje istine o Domovinskome ratu što je ako ćemo biti objektivni zadaća državnih institucija. E sad, to recimo vas ne smeta. Znači, osnivate savjet za promicanje istine o Domovinskome ratu kao stranačko tijelo a to je temeljna zadaća države i državnih institucija. I zbog toga smo mi u trećem pokušaju uspjeli, klub HSP-a tako da je prihvaćen recimo Zakon o osnivanju Hrvatskom memorijalnom dokumentacijskom centru iz Domovinskog rata ali nažalost dvije godine taj centar ništa ne radi. Znači, tim činom ste vi sami priznali Vlada da ne radi taj centar, znači nadležna institucija i tijela ne promiču Domovinski rat onda će se to raditi u sklopu stranke. I kakva je sad to poruka? Kakva je sad to poruka generalu Gotovini, generalu Praljku i svim ovim generalima koji su morali dokumentaciju kupovati na crnom tržištu da bi mogli pripremati obranu ne sebe samo nego i obranu Hrvatske države. I sad je taj totalni nonsens. Gledajte, kad je bilo riječ da ova naime udruga branitelja, invalida i udovica Domovinskoga rata, djelatnika Podravke kaže da ona kao i veći broj drugih udruga iz Domovinskog rata od '96. nastoji skrenuti pozornost na činjenicu da Domovinski rat bi morao imati i državno odlikovanje ili priznanje koje bi se zvalo "JUNAK DOMOVINSKOG RATA" ili "HEROJ DOMOVINSKOG RATA". Domovinski rat je zanimljiva situacija da mi uopće nemamo junaka Domovinskoga rata i oni su u tome dijelu bili u pravu. I kao takvo rekli su mi smo krenuli s time i dodjeljivali smo takvo priznanje, znači ne odlikovanje državno, ne državno priznanje nego kao udruge i čak su ovdje u pismu koje su mi uputili kazali da je Vlada pristala na taj dio i da su oni imali takvu informaciju da će se uporedo s ovim djelom ustanoviti u Zakonu o odlikovanjima i priznanjima baš priznanje priznanje ili odlikovanje "JUNAK DOMOVINSKOG RATA". I kad je to bilo dodijeljeno, što je u redu, pokojnom, dodijeljeno obitelji za pokojnog predsjednika Tuđmana to je bilo u redu. I kad je to bilo dodijeljeno gospođi Kati Šoljić normalno da je u redu. Kad je bilo dodijeljeno Kati Zadru normalno je u redu. Kad je bilo dodijeljeno Vukovarskoj bolnici normalno da je to u redu. I onda normalno, tu se pojavljuju najviši uglednici i dužnosnici HDZ-a i Vlade gospođa Jadranka Kosor, doktor Andrija Hebrang, doktor Neven Ljubičić, znači koji su to uručivali. I tu je sve bilo u redu jer su oni kad kad su dodjeljivali hvalili kako eto udruga vodi računa o tome da se ipak netko sjeti da to nama nedostaje i sve je to bilo divno i krasno. I sad, kada dolazi do situacija da su oni dodijelili generalu bojniku Branimiru Glavašu, evo sada udruga ovdje kaže, odmah se sastao državni vrh koji je to osudio. I kako je reagirao to vam piše u pismu, idemo izmjenama i dopunama zakona. Pa to je stvarno nepojmljivo, kao ona situacija da znaši švedski parlament donese da se zabranjuje dodjela Nobelove nagrade, ili da recimo mi sada stavimo amandman pa da se zabranjuje dodjela političara godine jer to će recimo predsjednik Mesić dodjeljivati ili netko drugi, ili Vlada će dodjeljivati. Pa kakva je to poruka? Valjda sve udruge imaju isti status, ista prava. Ovo stvarno je nepojmljivo. Mislim, vi se možete truditi ali stvarno nemate valjanoga obrazloženja i najpametnije rješenje je da to povučete. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Nenad Stazić. Izvolite! Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zakon je prije svega nepotreban. Zna se tko dodjeljuje državna odlikovanja i priznanja. Zna se i po kojem postupku. Zakon je uz to i promašen jer se zna i to da u tom zakonu nije predviđeno nikakvo odlikovanje koje bi se zvalo "JUNAK DOMOVINSKOG RATA" iako se na potrebu uvođenja takvog jednog odlikovanja u ovom Saboru ukazuje već čitav niz godina. Očito uzalud jer to pada u gluhe uši. Ovoj Vladi, ne zna se zbog čega, nije u interesu, neće se s time baviti da promijeni zakon u tom smislu da se uvede odlikovanje koje bi nosilo naziv "JUNAK DOMOVINSKOG RATA". Pa ispada da smo nakon tog Domovinskog rata imali samo zločince a junake nismo imali. O zločincima se naveliko priča, junake ne odlikujemo. Pa i nakon drugog svjetskog rata bilo je takvo odlikovanje "NARODNI HEROJ", dodjeljivalo se onima koji su se osobito istakli u tom obrambenom antifašističkom ratu. Da ste vi sada predložili izmjenu zakona u tom smislu i da li ovakvo obrazloženje. Pogledajte, udruge dodjeljuju odlikovanje "JUNAK DOMOVINSKOG RATA". To nije posao udruga, to je posao države i mi mijenjamo zakon, uvodimo takvo jedno odlikovanje i utvrđujemo da će se ono dodjeljivati po zakonom predviđenom postupku, sve bi bilo u redu. sve bi bilo u redu. Zašto to niste učinili stvarno se ne zna. Obrazloženja zašto to niste napravili nismo vidjeli ni pisanoga ni usmenoga. Zakon je osim toga zakasnio ako je htio postići svrhu za koju se tvrdi da želi postići. Jer, Udruga branitelja i invalida Podravke ovakva odlikovanja dodjeljuje već čitav niz godina. Dobili su ga Kata Šoljić. Kad je dodijeljeno nije predložena izmjena zakona. Nije se tada reklo pa ne može udruga to dodjeljivati, štitimo dignitet Domovinskog rata. Kad ga je dobijala Kata Zadro za Blagu Zadru nije bilo izmjene zakona. Ni tad niste štitili dignitet Domovinskog rata. Kad ga je dobijala Ankica Tuđman ne znam zašto, moglo se …/Govornik se ne razumije./… dati i predsjedniku ako mu se htjelo dati. Zašto Ankici, nemam pojma. Niste reagirali. Ratna bolnica Vukovar. Kad ga je Gotovina dobio, opet niste reagirali. Kad reagirate? Reagirate sada kad je najavljeno da bi ga trebao dobiti Branimir Glavaš. Ne da onda niste reagirali nego ste dodjeljivali ta priznanja, i potpredsjednica Kosor, i Hebrang, i Ljubičić. Ništa niste imali protiv toga da Udruga branitelja Podravke dijeli ovako odlikovanje što je inače samo po sebi besmisleno, to mora raditi udruga umjesto države. Zakon se prema tome krivo zove. Zakon bi se trebao zvati s obzirom na njegovu intenciju i vrijeme donošenja, s obzirom da je ovako zakasnio on bi se trebao zvati Zakon o zabrani dodjeljivanja odlikovanja Branimiru Glavašu jer onda bi bilo posve jasno, to je motiv, to je razlog, to Vlada hoće ali u tom smislu ja se pitam što bi bilo da je ova Udruga Podravke Branimiru Glavašu dodijelila ovo odlikovanje u vrijeme kad je on bio vizionar HDZ-a. Da li bi se predložila izmjena zakona? Ja sam siguran da ne bi, da bi Branimir Glavaš tada dobio to odlikovanje skupa sa Katom Šoljić a siguran sam da bi mu ga dodijelio sam premijer Sanader, pa zato što ga je on i proglasio vizionarom. Valjda je vizionar bio onda kad je naštimavao da predsjednik Sanader postane predsjednik HDZ-a. To je valjda bio taj vizionarski pothvat. Ali sasvim sigurno, ne biste predlagali zakon kojim zabranjujete dodjelu odlikovanja Branimiru Glavašu. Međutim, u tom smislu vam je zakon potpuno besmislen jer se neće postići svrha koju želite postići, a to je da Branimir Glavaš dobije nekakvo priznanje. A pazite imate 28 tisuća udruga. Pa naći će se udruge ako već ne postoje, osnovat će ih ova Glavaševa stranka. Dodijelit će oni nekakvo priznanje Branimiru Glavašu ako ni zbog čeg drugog onda da vam idu na živce. Proglasit će ga netko počasnim građaninom nekog grada, će mu neku prijelaznu zastavnicu, pokal, medalju. Imaju sto načina da vas izživciraju, imaju sto načina da izigraju ovu vašu namjeru. Ako ništa drugo nekakva Udruga liječnika će ga proglasiti počasnim pacijentom. Ili će taj Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje ako baš zabranite da Branimiru Glavašu daju neko priznanje onda će sigurno taj Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje predložiti na primjer predsjednika Sabora, gospodina Šeksa za neko odlikovanje zbog političke dosljednosti. Nikad čovjek nije danas govorio jedno, sutra drugo. Kako ćete to spriječiti? Prema tome oni će vas iznervirati. Vi ovu svrhu ovim zakonom postići nećete. I trebalo bi, trebalo bi zapravo donijeti jedan zakon o zaštiti digniteta Hrvatskoga sabora koji bi spriječio Vladu da Saboru šalje ovakve besmislene zakonske prijedloge. Jer to da se mi danas moramo baviti vašom iznerviranošću Branimirom Glavašem a da ne znate kako to drugačije riješiti nego da dajete u proceduru zakonske prijedloge i to još besmislene, oprostite, to je van pameti. Povucite ovaj zakonski prijedlog, nemojte se sramotiti, riješite to na drugačiji način. I uvedite, uvedite odlikovanje «junak Domovinskog rata» u ovaj zakon o odlikovanjima. Na to vas pozivamo već dugo vremena. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik podpredsjednik Darko Milinović. **Milinović, Darko (HDZ)** Ispravio bih netočni navod uvaženog zastupnika. Gospodine Stazić nije istina da je Branimir Glavaš

razumjeli i ne možete razumjeti kada za izbor predsjedavajućeg jedne stranke ima dva ili više kandidata. Tako da se mi uistinu ne ljutimo. Replika, ne ovaj ispravak netočnog navoda. Gospodine Stazić Branimir Glavaš je bio vizionar pred dvije godine. Pretpostavljam da pred dvije godine gospodin Sanader ne bi dodijelio priznanje junaka Domovinskog rata gospodinu Branimiru Glavašu, ali bi zasigurno nazočio toj dodjeli odlikovanja junaka Domovinskog rata Branimiru Glavašu kao što su nedavno najviši državni dužnosnici ove zemlje također nazočili dodjeli priznanja junaka Domovinskog rata gospođi Kati Šoljić. Upravo u tome se vidi sva apsurdnost ovoga zakona, da je on smiješan, nepotreban i naprosto jedan politikantski uradak koji nema nikakve svrhe osim konfrontirati zdrav razum sa zdravom logikom. Poštovani zastupnik Pero Kovačević, replika. iako je to zabranjeno predloženim člankom 4.a odnosno može biti zabranjeno a vjerojatno to je i HNS i HDZ zajedno pa neće biti problema za taj dio kvoruma, ali nema sankcija. Šta će, evo recimo udruga dodijeli priznanje zbog zaštite dostojanstva Domovinskog rata predsjedniku Šeksu, udruga «xy». I šta će se sad napraviti? Da li će državni tajnik Palarić morati donijeti rješenje kojim će to ukinuti? Da li će ta udruga završiti u zatvoru? Kakav će se postupak provesti? I da li će predsjednik Šeks ili neko drugi moći primiti to i recimo uokviriti i staviti u svoju radnu sobu? Znači toliko je vidljivo kako ste besmislen zakon napravili da niste riješili situaciju ako netko protivno zakonu koji će kao takav biti donesen ipak to napravi. Jer niste rekli šta i kako će se raditi dalje. Prema tome uzaludan vam trud svirači. Napravili ste to radi Branimira Glavaša i to nek vas bude sramota. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Podpredsjednik Doma poštovani zastupnik Mato Arlović. Izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege i sam se slažem da ovaj Prijedlog zakona u ovakvom tekstu kako je predložen izmjena i dopuna Zakona o odlikovanjima treba povući i ne treba ga donijeti. To ne znači da ne postoji razlozi da bi se mogla praviti izmjena i dopuna zakona. Mogla bi i trebala bi ako bi se htjela prihvatiti inicijativa koja je i usmenim i pisanim putem dolazila u Hrvatski sabor, u hrvatsku Vladu, predsjedniku Republike, strankama, od strane udruga koje se bave promicanjem i zaštitom prava branitelja Domovinskog rata, naravno i pravima koja se tiču zaštite i digniteta Domovinskog rata. Ovdje je spomenuto između ostaloga pitanje zvanja junaka Domovinskog rata. Nikako da to pitanje reguliramo zakonom niti da u tom pogledu otvorimo inicijativu koju su pokrenule udruge branitelja Domovinskog rata. Ovdje je otvoreno čitav niz pitanja koja se tiču zapravo oko kriterija vezano za dodjelu priznanja kao što je i pitanje između ostaloga koje je ovdje spomenuo i uvaženi kolega Letica oko poticaja tko može dati poticaj za odlikovanje koje se na temelju zakona odlikovanja, o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske može dati? Potpuno je apsurdno da zastupnik u Hrvatskom saboru takav jedan ne daje prijedlog, nego poticaj ne može dati. O tome odlučuje posebno tijelo predsjednika Republike nego evo ovako mora se dogoditi, sad sam raščistio sa kolegom Leticom da se formira udruga nezavisnih zastupnika pa onda oni kao udruga mogu dati poticaj, a kao zastupnici ne mogu dati poticaj. To je stvarno smiješno i pomalo čudno jer zapravo se na neki način može interpretirati kao da se radi o pokušaju izigravanja zakona vezano za ovo pitanje. Dakle to bi pitanje trebalo raščistiti. A osim toga otvara se jedno dodatno pitanje ako je moguće da netko tko ima pravo predložiti izmjenu i dopunu zakona, tko ima pravo predložiti zakon i tako dalje, ne može dati jedan običan poticaj i na kraju krajeva otvara se pitanje između ostaloga ustavnopravnosti jer svaki građanin ima pravo na poticaj i žalbe upućivati državnim tijelima i dobiti na njih odgovore. Prema tome postavlja se pitanje kako je moguće da ovakav, recimo da ovakvo pitanje nije obuhvaćeno ovim sadržajem i nije obuhvaćeno ovim izmjenama. Ali se zato dogodilo nešto što po meni potpuno neprihvatljivo ne ulazeći uopće u motiv zašto se predložilo. Nije prihvatljivo da bi se ograničilo pravo udruga ne samo Domovinskog rata nego bilo kojih udruga i tijela, da sukladno svojem unutrašnjem ustrojstvu u skladu sa Zakonom o udrugama i u skladu sa svojim stajalištima i svojim aktima mogu dati priznanja koja se tiču određenih određenih stajališta u odnosu i Domovinski rat i za zasluge u promicanju određenih vrijednosti i stajališta. Ovdje ostaje nešto što je mene začudilo. Citirat ću članak 4.a: "Zbog zaštite digniteta Domovinskog rata, za sudjelovanje ili doprinos u Domovinskom ratu mogu se dodjeljivati samo odlikovanje i priznanje Republike Hrvatske utvrđene ovim zakonom i po postupku koji je njima propisan" pa to već piše u zakonu i to nije potrebno uopće navoditi 4.a. Isto tako ovdje se kaže, odredba članka 4.a ovog zakona: "ne odnosi se na odlikovanje i priznanja koja su sudjelovali u doprinosu Domovinskog rata temeljem doprinosom Predsjednik Republike Hrvatske i Hrvatski sabor". Pa to je opet propisano zakonom i isključivo je ovlast samo Predsjednika Republike i Hrvatskog sabora i u tom pogledu samo po sebi izlazi da jednostavno nije moguće, nije potrebno donijeti … /Ne razumije se./ … zakona. Jer ponovo podvlačim, članak 4.a koji se, članak 4. dodaje se novi članak 4.a koji glasi: "Zbog zaštite digniteta Domovinskog rata i za sudjelovanje ili drugi doprinosi u Domovinskom ratu mogu se dodjeljivati samo odlikovanje i priznanja Republike Hrvatske utvrđeni ovim zakonom i po postupku koji je njime propisan." Sve u redu. Ovim zakonom ta odlikovanja i priznanja mogu se samo po tom postupku primjenjivati, ali to nikako ne znači i ne može se interpretirati ova odredba kada bi se čak i donijela potpuno je suvišna, da zapravo udruge ne mogu dodjeljivati svoja priznanja koja nisu utvrđena u ovom zakonu i to rade i obavljaju. I u tom pogledu poštovane kolegice i kolege, čini se da zapravo smo ušli u raspravu o bespotrebnom pitanju. O bespotrebnom pitanju. Jer mi moramo voditi računa da ovo pitanje kojim se pokušava interpretirati kako nikakvo drugo priznanje nije moguće dodijeliti za Domovinski rat osim priznanja koja su utvrđena ovim zakonom, jednostavno ne stoji. Jednostavno ne stoji, jer je to zadiranje u autonomiju udruga, uključivo i nekakva priznanja koja se tiču humanitarnih udruga, a osim toga čitav niz do sada dodijeljenih priznanja su učinile udruge na temelju svojih stajališta i u tom pogledu ne treba ograničavati njihovo pravo. I još jednu stvar koju bih htio reći. Ukoliko su točne sve ove tvrdnje koje su vezane uz inicijativu i na kraju krajeva i prijedlog da se ovaj zakon predlaže između ostaloga i zbog saznanja da bi se netko od priznanja moglo dodijeliti pojedinoj fizičkoj osobi ili pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj uključivo i kolegu zastupnika Branimira Glavaša, onda je to apsolutno nedopustiv motiv i razlog za predlaganje zakona. Nedopustivo je da se zakoni donose za pojedinca. Poštovane kolegice i kolege to je zapravo okretanje demokracije u njenu suprotnost i u takvoj situaciji takve takve osnove jednostavno ne bi smjele biti podloga za donošenje zakona i zbog svega toga osobno ću biti protiv ovog zakona kao što u isto vrijeme predlažem predlagatelju da još jedanputa sve silne inicijative od udruga Domovinskog rata i ne samo udruga zaštite legitimiteta Domovinskog rata koji se bavi time i zaštite prava branitelja Domovinskog rata nego i drugih udruga, da razmotre stajališta klubova zastupnika i pojedinih zastupnika koja su izgovorena povodom ove rasprave i dosadašnjih izmjena i dopuna zakona i da napokon dođu sa izmjenama i dopunama zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske koja bi zapravo morala udovoljiti nekim normalnim stvarima u skladu s Ustavom i zakonom koji pripadaju redu stvari, a ne ovako dolaziti sa prijedlozima po kojim se dodatno ograničavaju prava. Osim toga znate to je na neki način pravo udruga. Znate udruge imaju po Ustavu mogućnost da se svakom jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanje socijalnih, gospodarskih, političkih i drugih. Pa to je pravo njihovo da se mogu udružit i da mogu promicati ta prava i interese. Kako im možete to ograničiti osim ako nije Ustavom opet postignuta situacija koja kaže ovako: "Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila prava drugih ljudi, te pravni poredak, javni moral i zdravlje". E poštovane kolege da li ste vi našli takvu odredbu članka 16. stavka 1. Ustava, odnosno takve osnove, da biste mogli ovakvo ograničenje za sve naše udruge propisati propisati ovakvim zakonom? Čini mi se da niste i zbog svega toga upozoravam da ovakva